Raspravit ćemo - Prijedlog odluke o imenovanju članova upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost Predlagatelj odluke je Vlada RH. Odredbom članka 5. 5. stavka prvog Zakona o hrvatskoj zakladi za znanost određeno je da Hrvatski sabor imenuje članove upravnog odbora na prijedlog Vlade RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Izvolite ministar Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Dakle vrlo kratko, dakle vi se sjećate mi smo donijeli izmjene i dopune Zakona o hrvatskoj zakladi za znanost u srpnju prošle godine. Tim izmjenama hrvatska zaklada za znanost dodatno postaje središnje nezavisno mjesto nacionalnih financijskih instrumenata za potporu znanstvenim projektima i na taj način se u Hrvatskoj potiče jedan potpuno novi model kojeg mi iz ministarstva zagovaramo a to je model prijelaza sa državnog upravljanja znanstvenim sektorom prema modelu državnog nadziranja sustava. Dakle mi u ministarstvu ne želimo upravljati radom hrvatske zaklade, rasporedom sredstava. Želimo da to čini neovisno tijelo, tijelo kojeg bira ovaj Sabor i prijedlog takvog upravnog odbora je pred vama, to su akademik Dario Vretenar na prijedlog sveučilišta u Zagrebu, profesor doktor Dragan Poljak na prijedlog sveučilišta u Splitu, doktor Stipan Jonjić na prijedlog sveučilišta u Rijeci, akademik Pavao Rudan na prijedlog instituta za antropologiju, profesor doktor Dean Ajduković na prijedlog filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, profesor doktor znanosti Ljiljana Marks na prijedlog instituta za etnologiju i folkloristiku hrvatskog instituta za povijest, instituta za arheologiju, instituta za fiziku i doktor znanosti Smiljana Goreta Ban na prijedlog instituta za poljoprivredu i turizam instituta za jadranske kulture, melioraciju krša i poljoprivrednog instituta Osijek. Ono što je bitno zastupljena su sva područja ravnopravno tako da bi ova zaklada mogla na kvalitetan način početi raditi nadam se već od petka prionuti poslu kako bi sredstva koja su u ovoj godini osigurana za rad Hrvatske zaklade za znanost mogla biti što prije utrošena unaprjeđenje znanstvenih projekata u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu o prijedlogu odluke izjasnit ćemo se naknadno. **Stazić, Nenad